Tere päevast, lugupeetud Riigikogu! Tervist, lugupeetud valitsuse liikmed ja kõik külalised, kes jälgivad meid rõdudel ja sinise ekraani vahendusel! Me alustame 20. detsembri infotundi. Kõigepealt kohaloleku kontroll, palun!

infotundi registreeris end 14 Riigikogu liiget, puudub 87.Infotunnis osalevad järgmised valitsuse liikmed: välisminister Margus Tsahkna peaministri ülesannetes, rahandusminister Mart Võrklaev ja terviseminister Riina Sikkut. Meie infotunni reeglid on ikka täpselt samasugused nagu varasematel kordadel. Riigikogu liige võib registreerida ainult ühe küsimuse esitamiseks. Küsimuse esitamise aeg on kaks minutit ja vastamiseks on aega kolm minutit. Lisaks saab Riigikogu liige esitada ühe täpsustava küsimuse ja üks Riigikogu liige saab

juhataja! Lugupeetud välisminister peaministri ülesannetes! Küsin moraalse kompassi kohta sellepärast, et Eesti riigi ülesanne on praegu jälgida, et Venemaa suhtes sanktsioonid toimiksid ja et need firmad, kes on vahele jäänud, reaalselt karistada saaksid. Tuleb panna need õhuaknad kinni, mida Venemaa endale kogu aeg otsib. Kurb lugu on sellega, et tänane Eesti Ekspress kirjutab just samal teemal, mis mulle muret valmistas. EAS-i ja Eesti

Eesti äriregistris ja osutab teenuseid ei kellelegi muule kui sanktsioonide all olevatele Vene suurärimeestele, õieti oligarhidele. Tsiteerin veel: "Eesti juurtega äri on hankinud idapiiri taga endale veel märkimisväärseid kohalikke kliente. Näiteks pikki aastaid on pakutud teenuseid kaubandusketile X5 ja Alfa Bankile, mis mõlemad kuuluvad sanktsioonide alustele oligarhidele. Nende hulgas on näiteks Euroopa Liiduski embargode alla pandud Mihhail Fridman." Minu küsimus on: kuidas need asjad saavad juhtuda ja kas te suudate kuidagi sellele piiri panna? Aitäh, Aitäh, hea küsija! Teema on väga oluline ja vastab tõele, et Eesti valitsus ja Eesti riik laiemalt väga tõsiselt tegeleb just nimelt sellega, et sanktsioonid esiteks oleks kehtestatud ja teiseks, et me neid sanktsioone ka ise suudaksime järgida.

mis ühelt poolt küll tegeleb Venemaa külmutatud varade kasutuselevõtuga, aga suur osa sellest seadusest on seotud sellega, et meie erinevad riigiasutused

Teie osutatud võimalik juhtum kindlasti saab meie eritähelepanu osaliseks, ma luban seda. Seda infot mul otseselt sellisel kombel laual seni polnud. Välisministeerium otseselt ei tegele sanktsioonide kontrollimisega, aga meie vastutame sanktsioonide poliitika eest ja kindlasti [anname] kogu selle informatsiooni ja teeme järelepärimised vastavatele ametitele, et uurida erinevate Eesti ettevõtjate käitumist, kas see on vastavuses sanktsioonipoliitikaga.

digitaliseerimist ja e-riiki. Nii et igal juhul tänu selle konkreetse teema osundamise eest. Ma täna ei oska detailides vastata, aga ma kindlasti edastan need vastused kirjalikult.Nüüd, mis puudutab sanktsioonipoliitikat, siis Ukraina [teema] ja Euroopa Liidu laienemise hea uudise taustal on vähe räägitud sellest, et Euroopa Ülemkogul kiideti heaks 12. sanktsioonipakett.

Aitäh! Anti Poolamets, täpsustav küsimus, palun! Aitäh! Seda on hea kuulda, et te pöörate teemale tähelepanu. Meie tahame ka, et kõik see sanktsiooniasi peaks, mitte ei oleks ainult ilus jutt. Me ju teame, et väga palju erinevate kolmandate riikide kaudu pööritatakse raha ikkagi Venemaale. Aga nüüd, kuna te olete välisministri ja peaministri kahestunud rollis, siis ma praegu suunan küsimuse just välisministri Arvestades seda, et te olete ka erakonna juht, on teil vastutus koalitsioonis ka laiemalt.

tekitas ränga moraalse kahju Ukraina aitamisele, eriti vabatahtlikule aitamisele –, siis kas te olete teinud ka isiklikke pingutusi, et vabatahtliku toetamise mainet tagasi tuua. Need summad olid ikkagi märkimisväärsed,

hea küsija! Teema on jällegi väga oluline. Igasugune kõhklus ja kahtlus, mis muudab inimeste usalduse nõrgemaks, ei ole hea. Aga ma lihtsalt korrigeerin teid, et Eesti 200 ei ole kuidagi olnud seotud Slava Ukraini tegevusega. See on nagu kõigepealt üks asi.Teiseks on ka minu huvides ja kõigi teiste Eesti inimeste huvides, et need küsimused, mis on esitatud Slava Ukrainile, ja need kõhklused ja kahtlused, mis ei ole küll kuidagimoodi formuleerunud ametlikuks kahtluse esitamiseks, saaksid vastuse. Kui ma nüüd õigesti mäletan, siis kas kuu või natuke rohkem tagasi olin ma siinsamas infotunnis koos justiitsminister Kalle Laanetiga, kes vastas sarnasele küsimusele. Kindlasti nemad on rohkem kursis, mis [seisus] on see uurimine. Nii palju,

igasugune selline küsitavus tekitab umbusku, ja lõpuks "usaldus" ei ole ju mitte formaalne termin, vaid usaldus on tegelikult see, mida inimesed hetkel tunnevad.Nüüd, õnneks on see olukord hea, et Eesti inimesed jätkuvalt toetavad Ukraina abistamist, panustavad ka isiklikult sinna. Eesti ettevõtted, Eesti kolmas sektor panustab väga kõvasti Ukraina abistamisse. Viimane selline suurem saadetis, mis Välisministeeriumi humanitaarabikoostöö raames läks Ukraina poole, olid bussid koostöös ühe Eesti ettevõttega, et aidata just nimelt Ukrainat. Samal ajal ka Eesti riik

Võib-olla viimane suurem otsus, mille valitsus tegi, oli sõjaline abi Ukrainale täiendavalt suurusjärgus 80 miljonit eurot, mis on märkimisväärne See on sõnum kõigile teistele liitlastele, et jätkuv ja pikaajaline Ukraina toetamine nii sõjaliselt, rahaliselt kui ka humanitaarabi korras on väga vajalik.Nii et mulle täna tundub, et Eesti inimesed saavad väga hästi aru, et Ukraina rahvas sõdib mitte ainult meie eest, vaid ka meie asemel. Ühtepidi me peame valmistuma ka tuleviku sõjalisteks konfliktideks, aga täna me peame aitama Ukraina inimesi. Ma arvan, et see usaldus on suurel määral taastunud. Ent me ei räägi siin mitte ainult

Aitäh, hea eesistuja! Lugupeetud minister, kuna teemaks on moraalne kompass, siis läheme tagasi kevadesse ja sügisesse ja kordame üle ühe teema, mis on kuidagi ära vaibunud. ERR kirjutas augustis, Margus Tsahkna ei näe huvide konflikti asjaolus, et tema endine tööandja ja praegune äripartner, välihaiglate tootja Semetron on teeninud Eesti ja välisriikide diplomaatilistest tehingutest miljoneid eurosid. Olite pikalt välihaiglate äriga seotud ärikeha MM Hospital OÜ osanik ja sõlmisite välihaiglate tehingu Islandiga ka välisministri ametis olles. Ja teie osalusega äriühing teenis teie ministriks olemise ajal 4,3 miljonit eurot tulu. tulu. Vabariigi Valitsuse lehel on huvide konflikti vältimise juhised ministritele ja nende nõunikele, kus on öeldud täiesti selgelt, et ministrite ja nendele vahetult nõu andvate inimeste kõrged eetilised standardid ja korruptsiooni vältimine huvide konflikti ennetamise reeglite abil on ülioluline. Kuidas nüüd ikkagi juhtus, et te peaaegu pool aastat ei suutnud välisministrina vältida huvide konflikti konflikti ja kiusatust raha teenida ja isiklikku tulu saada? Ja mida sellest peaks arvama teatud organid, kes selliste asjadega meil Eesti Vabariigis tegelevad? hea küsija! Ma arvan, et enne sellist sildistamist tasuks korraks mõelda, milline on Eesti Vabariigi seadusandlus ja millised on faktilised asjaolud. Aga ma saan aru, et opositsiooni roll on ka rünnata ja sildistada.Esiteks, minu tegevuses ei ole olnud mitte kunagi ühtegi nii-öelda huvide konflikti. Asudes ametisse Eesti Vabariigi valitsuse liikmena, tegin ma eraldi järelepärimised vastavatele Eesti Vabariigi organitele, kuidas tuleb sellistel juhtudel käituda. Ma olen ennast taandanud juhtorganite tegevusest.

niimoodi, et küsimusi ei ole võimalik esitada. Ja seetõttu olen ma juba mitmed kuud tagasi võõrandanud oma osaluse igasuguses välihaiglate tegevuses. Selles mõttes mul puudub igasugune kokkupuude selle konkreetse ettevõtte tegevusega, mis puudutab Eesti välihaiglaid. Aitäh! Lõpetan tänase esimese küsimuse käsitlemise. Tänane teine küsimus on rahandusminister Mart Võrklaevale. Küsib Riigikogu liige Andres Metsoja ja teemaks on elektrivarustuskindlus. Andres Metsoja, palun! Aitäh, lugupeetud eesistuja! Austatud ministrid! Hea rahandusminister! Tõepoolest, ma uurin elektrivõrgu ja varustuskindluse konteksti tervikuna, sest Eesti rahvas rahvas vajab väikest selgitust. Kuu aega on tegelikult olnud olukord, kus meie elektrivõrgud on olnud täis rikkeid. Põhjuseid, miks on nii läinud, on avalikkusele jagatud siit ja sealt.Minu küsimuse mõte on suuresti seotud ikkagi sellega, mis on meie valitsuse plaan. Eile Elektrilevi juht ütles väga selgelt välja, et viie aasta perspektiivis oleks võimalik see suur puudujääk investeeringutes kõrvaldada. See on väga tähtis just selles võtmes, et me oleme võtnud uusi selgeid ja suuri perspektiive ehk 2 teravatt-tundi elektrienergiat peaks ka seoses kliimaeesmärkidega tulema elektrivõrku läbi tootmise ja teistpidi ka läbi tarbimise juurde. Küsimus on selles, kuidas meie ülekandevõrk kõik selle vastu võtab. Rikked keskpingevõrgus on

põhimõtteliselt rohelise tule ja see 114 miljonit eurot võiks investeeringuna kapitalimahutusena Eesti Energiasse minna. Aga mis seis on ikkagi elektrivõrkudega? Kas selleks, et elekter päriselt ka jõuaks majapidamisteni ja Eesti ettevõteteni,

juba kuu aja jooksul Eesti inimestega ja Elektrilevi võrkudega toimunud, kindlasti on kaugel normaalsusest. Ma arvan, et praegusel hetkel ja selles maailmas, kus me elame, peab olema inimestel elekter kodus kättesaadav. Ja see, et üks üks lumesadu tekitab meile nii palju peavalu, inimesed istuvad pimedas, elektrikatkestused on kümme korda päevas või veel hullem, pikemat aega, nii-öelda püsivalt pean tunnistama, et olen kõike seda ka ise kogenud ja see segab väga tugevalt normaalset elukorraldust.

võiks öelda, keerulised ilmastikuolud, aga tegelikult on olnud tavaline talv. Lund ikka sajab ja puud võivad raskeks minna, nad langevad maha ja siis lihtsalt liinid on puruks maas või põlevad. Inimestel elektrit ei ole, ja niimoodi püsivalt üle Eesti.

teha. Eesti inimestele peab olema normaalne elektrivarustus tagatud, seda eriti olukorras, kus meil ei ole ekstreemsed ilmastikuolud. Liinikoridorid peavad puhtaks saama, Elektrilevi sellega tegeleb. Minu soov 2. veebruari kohtumisel oli see, et Eesti inimestel peavad olema valged jõulud. Mihkel Härmalt kinnituse, et rikete arv on oluliselt vähenenud, eks ka ilmastik on muutunud. Liinikoridore on puhastatud ja valged jõulud inimestele tulevad, aga pingutada tuleb jätkuvalt, palju tööd on teha.

riigil on plaanis täiendavalt teha kapitalimahutus riigieelarvest, mis on ka ju maksumaksja raha? Teisest küljest me näeme, et eelmine aasta maksis Eesti Energia dividenditulu 128 miljonit Eesti riigieelarvesse. Äkki peaks nagu oma valitsemise taktikat või ka riigiettevõtete halduse mudelit natuke ümber vaatama? Tegelikult riik omabki ju teatud strateegilisi ettevõtteid ikkagi selle eesmärgiga, et tagada mingisugune kindlustunne kriitilise [tähtsusega] Ja kui me liigume tegelikult sellel teel, et me näeme, et seda raha ikkagi dividendituluna on mõistlik välja võtta ja ehitada ilusaid maju kuskile x piirkonda, siis loomulikult ka see võib olla poliitiline valik. Aga me näeme täna, et meie

ja punkt kaks, pigem peaks riik panema sinna täiendavat rahalist ressurssi ja kapitaliseerima ettevõtet, nii et oleks võimalik võtta kas või laenu. Kui me ei suuda tagada varustuskindlust, siis kõikide muude küsimustega tegelemine muutub olulisel määral teisejärgulisemaks. Mitte et varustuskindlus ei peaks olema meie eesmärk, aga meie inimeste eest seismine, et elekter jõuaks majapidamiste ja ettevõteteni, on ju prioriteet. Aitäh!

sellest 352 miljonit oli kaetud tariifi[tasuga] ja 242 miljonit finantseeriti omaniku tulukuse arvelt. See ongi see, et tegelikult

odavam rajada. See kõik on see, millega Elektrilevi tegeleb, ja sealhulgas on tõesti kiirendatud korras liinikoridoride puhastamine. Ma arvan, et siin on oluline roll ka sellel, et Elektrilevi sisuliselt

ettevõttesse on aasta algusest toodud kõik töötajad tagasi. Elektrilevi on sisuliselt uuesti võrguettevõte, kes ise tegeleb oma võrkudega, hooldab neid ja vajadusel suudab kriisiolukorras ka oma brigaadidega lisaks sissetellitavate tööde

selle kindluse tagamine, mis tegelikult peaks olema elementaarne. Veel kord, ma mõistan täielikult seda muret ja siin tuleb ainult tegutseda, mitte [puudujääke] põhjendada ja öelda, miks ei saa. Aitäh!

pikemat vaadet. Riigikontroll hiljaaegu juhtis tähelepanu, et meil võib juhitavate võimsustega probleem tekkida. Seejärel me lugesime uudist Eesti Energia plaanitavast gaasijaamast. Aga seal, eks ole, on sõltuvus LNG-st, mis saab olema selle jaama kütus, nii et me ikkagi jälle sõltume väga palju välismõjudest. Kas või selle nädala uudised ütlevad, et Suessi kanalist liigub merekaubandus mööda, hakatakse sõitma ümber Aafrika. Gaasi hind kohe kerkis 8%.Minu küsimus on selline. Kas peale selle Riigikontrolli raporti ilmumist olete te nüüd kas omanike ootuste ülevaatamise või valitsuses arutelu algatamise tõttu hakanud tõsiselt rääkima sellest, et et me peaksime varustuskindluse võtmes ikkagi omamaise ressursi peale tõsiselt mõtlema hakkama? Pikalt on põlevkivi vaenatud, eks ole, ja tegelikult ei ole enam suur saladus, et põlevkivil rajanevad võimsused hakkavad amortiseeruma. Kas on tekkinud mingi liikumine selles suunas? Seda kas või selles vaates, et olgu meil unistus tuumajaamast või tuule- ja päikeseparkidest, aga kõik need arendajad ütlevad, et ega enne 10–12 aastat tegelikult võimsusi valmis ei ole selles mahus, nagu elektrit vaja on. Ka see viib mõtted ikkagi põlevkivi peale. Kas on hakanud mingi liikumine? Kas on nagu ausalt endale tunnistatud, et me peaks omamaise ressursi abil suutma riske maandada, oma varustuskindluse tagada? Aitäh, Aitäh! Varustuskindlus on äärmiselt oluline. Nii nagu me võrkude puhul räägime, et elekter peab jõudma kohale, peab see elekter ka kuskilt tulema. Varustuskindluse jaoks on meil

nii-öelda energiasõda, Venemaa agressioon Ukrainas, on selgelt näidanud, et me peame tõsisemalt keskenduma oma tootmisvõimekuse suurendamisele. Ja loomulikult tuleb pingutada ja me pingutamegi selle nimel, et taastuvat energiat juurde luua. See on roheline, see on keskkonnasõbralik, see on ka soodsam. Päikese- ja tuuleparke, eeskätt maismaal, me praegu rajame. Ettevalmistamisel on ka meretuuleparkide projektid ja nende menetluste tempot on kiirendatud. Aga sellest üksi ei piisa, sest see ei ole lõpuni juhitav. Meil on vaja salvestust sinna juurde, mis teatud määral aitab tippe ja langusi tasandada. Aga lisaks, jah, meil on vaja ka

oma varustuskindlust tagame ikkagi põlevkivijaamadega. See on igal aastal täiendav kulu, et neid käigus hoida, kuskil 40 miljonit. Eesti Energia poolt olengi esitanud valitsusse plaani – loodan, et homme saame selle otsustada, arutelud veel käivad

pikemas tulevikus või ka lähemas tulevikus, mõne aasta jooksul, soodsam soojaenergia. Ja tõsi, see on gaasijaam, seal saab kasutada kas LNG-d või biogaasi ja tulevikus, kui vesinik muutub kättesaadavamaks, siis ka vesinikku. Aga seal on ka kohaliku toorme

on meil vaja. Tuumaenergeetika töörühm on oma kokkuvõtte teinud, see tuleb Riigikokku, siis saame ka arutada, kas pikemas vaates võiks Eestis tuumajaam olla. Aitäh! Lõpetan meie tänase teise küsimuse käsitlemise. Tänane kolmas küsimus on välisminister Margus Tsahknale peaministri ülesannetes. Küsib Riigikogu liige Arvo Aller ja teemaks on rahvusvahelised suhted. Arvo Aller, palun!

Viinis OSCE alalises nõukogus Eesti kinnitamise järgmiseks eesistujaks 2024. aastal. aastal. Välisministeerium ja ka teie olete öelnud seda, et Eesti on olnud Euroopa Liidu ühine kandidaat alates 2020. aastast.

Miks siis Eesti ei vetostanud Malta eesistumist, kui me oleme nii kindlad, et meie taga on kogu Euroopa ja kogu rahvusvaheline kogukond? Aitäh,

mis on selle organisatsiooni eesmärk. Selle organisatsiooni eesmärk on tagada Euroopas laiemalt rahu ja julgeolek. Paratamatult on selle organisatsiooni liikmeks täna ka Venemaa, kes viib läbi agressiooni oma naaberriigi Ukraina vastu, kes on samamoodi selle organisatsiooni liige.

Eesti kandidatuur seati üles tõepoolest juba aastal 2020 ja see ei ole esimene kord, kui Venemaa on seda kandidatuuri vetostanud aastaks 2024, mis on järgmine aasta. Küll aga on kokku lepitud see, et 2025. aastal on eesistujaks Soome. Selle organisatsiooni ajalugu ulatub aastasse 1975. Nüüd, Eesti ei võtnud oma kandidatuuri tagasi ja me olime Euroopa Liidu ühine kandidaat kuni lõpuni välja, millal toimus järjekordne hääletus, kus Venemaa koos Valgevenega meie kandidatuuri järgmiseks aastaks vetostas. on olnud meil väga selge seisukoht, et meie oma kandidatuuri tagasi ei võtnud. Jah, me ei vetostanud Maltat, kelle kandidatuuri tõstis üles tänane eesistuja Põhja-Makedoonia. seetõttu, et – oleme ausad – Malta on Euroopa Liidu liikmesriik, ta on meiega samameelne riik ja ka meie enda partnerite, meie julgeolekut tagavate liitlaste väga selge soov oli, et OSCE oma eksistentsi jätkaks. Ma tuletan ka meelde, et küsimus ei olnud ju mitte selles, kas Eesti saab järgmisel aastal olla eesistuja või mitte. OSCE on konsensusotsustel põhinev organisatsioon ja Venemaa koos Valgevenega oli selle kandidatuuri juba mitmendat korda vetostanud. Ehk siis see ei olnud enam teema, kas me saame olla või mitte. Küsimus oli laiem, küsimus oli eelkõige meie suurtele liitlastele, kas see organisatsioon jätkab oma eksistentsi või mitte.

Aitäh! Hea on teada, et Soome on 2025 kandidaat. Eesti seisab selle kandidatuuri taga ja me kinnitame, et me oleme soomlastele toeks. Kogu Euroopa kinnitab, et nad on meile toeks. Samas me ei tea ju, see on meie ühine kandidaat, [nagu] meie olime Euroopas. Ei tulnud see Euroopa meile kuidagi järgi. Me peame ikkagi vaatama nagu

Selles suhtes on valitsus otsustanud, et sinna me ei lähe, kuna selleks meil raha ei ole. Eesti ettevõtjad peavad Aasia suunal ise hakkama saama.

Kas tõesti meie riik on niivõrd vaene, et me ei suuda oma ettevõtjaid tulevikus toetada ja selle abil rahvusvahelist suhtlust parandada, et Eesti ettevõtted saaksid eksportida kaupa

Äridiplomaatia ja Eesti ekspordi toetamine on üks Välisministeeriumi ja selle valitsuse prioriteete. Ma arvan, et me teeme seal väga palju. Kindlasti saame ka rohkem teha ning selle paremaks koordineerimiseks oleme loonud valitsuse erikomisjoni äridiplomaatia ja ekspordi toetamiseks. Nüüd, mis puudutab EXPO-t laiemalt, siis tõsine probleem on olnud, ja ma olen siin küsijaga nõus, et Eestil ei ole olnud EXPO-poliitikat. Kõik need EXPO-d, kus lõpuks Eesti on osalenud, on kuidagimoodi viimasel hetkel punnitatud otsused. Need ei ole korralikult olnud ette valmistatud. Seetõttu oleme kokku leppinud eeskätt majandus- ja IT-minister Tiit Riisaloga,

siis Jaapaniga meie äridiplomaatilised suhted on väga head. Üks Eesti ettevõte, Skeleton, just sai ühe väga suure investeeringu osaliseks, mis puudutab just nimelt Jaapaniga koostööd. Samamoodi on minul kavandatud koos äridelegatsiooniga järgmise aasta esimeses kvartalis visiit Jaapanisse. Just nimelt seetõttu, et meie omavahelised, nii poliitilised, riik riigiga suhted kui ka eraettevõtluse tasemel suhted on väga head. Samamoodi oleme valitsuses Välisministeeriumi eestvedamisel kaardistanud uute poliitikatega erinevad regioonid. Meie eesmärk on tagada Eesti ettevõtjatele ja suurematele projektidele personaalne käsitlus – selles mõttes, et me suudaksime aidata neil nii palju kui võimalik jõuda lepinguteni, pidada läbirääkimisi, nii et meie ministrid, meie diplomaadid, meie saadikud oleksid uste avamise võtmes neile kaaslasteks.

kui olla kriitiline, langeb ka eelmiste valitsuste kapsaaeda, sest meil ei ole olnud pikaajalist EXPO-poliitikat. See poliitika on tekkinud. Samal ajal on meie asi

puhul küsimuse soove ei ole. Lõpetan tänase kolmanda küsimuse käsitlemise. Tänane neljas küsimus on terviseminister Riina Sikkutile. Küsib Riigikogu liige Jaanus Karilaid ja teemaks on tervishoiu olukord. Jaanus Karilaid, palun!

"Tervis ja tarkus on ühtviisi kallid. Soovime säilitada kestlikku solidaarset tervishoiusüsteemi ja haridussüsteemi. Kokkuhoid hariduse ja tervishoiu arvelt on Eestile hukatuslik – nõrga tervise ja halva haridusega rahvas hääbub. Arstkond toetab õpetajate taotlusi saada oma tööle väärilist tasu." Esimene lõik. Teine oluline lõik: "Arstide puudus on jõudnud kriitilise piirini. Tuhandetel inimestel ei ole oma perearsti ja eriarsti järjekorras peavad patsiendid ootama kuude kaupa. Kui arste ei jätku tavaolukorraski, ei saa kriiside korral tagada elutähtsaid teenuseid." Rääkimata sellest, et inimesed, kes tahavad minna tavaarsti juurde, lähevad EMO-sse, erakorralisse meditsiini. Juba pikemat aega vaatab vastu selline kriitiline pilt. Rääkida, et me aitame 2025. ja 2026. aastal – kas te tahate väita, et inimesed peavad nii kaua kannatama selles tervishoiukriisis ja kiiremaid lahendusi ei olegi? Aitäh Aitäh küsimuse eest! Jah, ka see 9. detsembri avaldus võeti arstide liidu poolt vastu just Rakveres. Ise osalesin ka kohtumisel, oli väga huvitav debatt.Ma tooksingi välja kõigepealt selle, et kuigi me räägime tervishoius väga palju rahast, siis kõige tõsisem mure on tervishoiutöötajate nappus. See ei ole kuidagi üllatus ja viimased aastad on sellega tegeletud. On koolitustellimust suurendatud arstiteaduskonnas, residentuuri vastuvõttu, õdede koolitamise tellimust. Tegelikult on hakatud koolitama nii eriõdesid kui [muid] tervishoiuspetsialiste, näiteks kliinilisi assistente ja registraatoreid, kellel kellel on ka tervishoius oma roll. Siis veel kliiniliste psühholoogide kutseaasta, mida me nüüd vist juba neljandat aastat järgmisel aastal rahastame eelarvest. Nii et samme järelkasvu tagamiseks on astutud.Kahjuks ei ole võimalik midagi muuta üleöö. On erialasid ja on piirkondi, kus on arste puudu, ent perearste, psühhiaatreid ja ka näiteks radiolooge on puudu praktiliselt üle Eesti. Osaliselt tegutsemegi kriisiolukorras, et tagada inimestele meditsiinilisele vajadusele vastav arstiabi. See nõuabki pingutust, see nõuabki tugevat juhtimist. Seda kindlust, et kõik saavad abi homme, ei saa anda, aga kogu tervishoiusüsteem, sealhulgas arstide liit pingutab selle nimel, et nende nappide ressurssidega, eelkõige väikese tervishoiutöötajate arvuga Eesti inimestele ikkagi parimat abi pakkuda.Igal

mis on viimastel aastatel muutunud, siis näiteks südamehaigustesse suremuse vähendamisel Eesti on Euroopa tipp. Me oleme teinud väga palju asju õigesti ja see on suuresti tervishoius töötavate inimeste panus, et inimesed elavad meil tervemana ja elavad pikema pikema elu. Aga ainult sellega ei saa kuidagi rahul olla. Järjekorrad on liiga pikad. Ja see ei ole kriitika põhimõtteliste valikute kohta, mis Eestis on tehtud. Meie solidaarne tervisesüsteem, kus meil on tugev esmatasand, on ainuõige valik. Aga järjekorrad on tingitud sellest, et me ei ole kunagi suutnud seda nii-öelda meditsiinilisele vajadusele vastavat nõudlust täielikult rahastada.Kui vaadata viimase kümne aasta arenguid, et pensioniealiste inimeste arv kasvab

Oleme olnud kuskil 95–96% peal, aga arvestades ka rahalist piirangut Tervisekassas, rahastame järgmisel aastal umbes 94% vajadusest. See tähendab, et on [palju] inimesi, kes järjekorras ootavad, aga tuleb pingutada, et ka nemad

Teie kõrval on rahandusminister, teie kõrval on Eesti 200 esimees, te olete koalitsioonis. Teie asi tegelikult oleks pakkuda välja ka selgeid lahendusi, mitte rääkida sellest, et tõesti probleem on ja me pingutame kõik.Aga teine küsimus tõukub ühest Eesti Ekspressi artiklist, mis räägib sellest, et paljud arstitudengid ei taha Tallinna tööle tulla, sest pealinna haiglates ei saa vene keele oskuseta hakkama. Ja selle probleemi lahendamiseks on kindlasti vaja koostööd Haridus- ja Teadusministeeriumiga. Mind huvitab, kuidas see koostöö teil välja näeb, kuidas te selle probleemiga tegelete. Sest – ma loen siit artiklist ühe tsitaadi ette: "Juba hommikul tööle minnes lähen stressi, mõeldes, kui palju sellel päeval võib venekeelseid patsiente tulla. Olen kohustatud aitama kõiki, aga ma ei saa seda teha, kui ma ei saa oma patsiendi jutust aru. Seda juhtub iga päev mitu korda." Aga Eesti Vabariigi põhiseaduse § 6 ütleb, et riigikeel on eesti keel. Nii et kuidas teie seda probleemi näete ja millist lahendust pakute? Aitäh! Kõigepealt siis: ma vastasin küll, et me ei ole suutnud seni rahastada meditsiinilisele vajadusele vastavat nõudlust. See ühtlasi viitab ka lahendusele. Meil on vaja tervishoidu täiendavat raha ja seda minu ettepanekut valitsus ilmselt arutab jaanuaris. Otsused saab teha eelarveläbirääkimiste käigus septembrikuus. Meil on vaja solidaarsesse süsteemi lisaraha, et vähendada ravijärjekordi, et tõepoolest rahastada üle Eesti ambulatoorseid vastuvõtte senisest suuremas mahus, et kindlustada kiirem ligipääs arstiabile. Ja lõpuks, eks see on ka mõistlik meede: inimesed saavad kiiremini tööle tagasi, ravikulud jäävad kokkuvõttes madalamaks.Nüüd, konkreetselt tervishoius kasutatavast keelest rääkides, siis kõigil arstidel on nõue osata eesti keelt. Ühegi teise keele oskust arstidelt ei nõuta. Samas meil on vene keelt emakeelena rääkivaid patsiente ja inglise keelt või mõnda teist keelt rääkivaid patsiente. Näiteks perearstide puhul soovitus ongi leida perearst, kes räägib seda keelt, milles sa soovid temaga suhelda. Tavaliselt tullakse vastu.Kui tegemist on erakorralise vajadusega, siis seda, et erakorralise meditsiini osakonnas on garanteeritud emakeelne teenindus kellelegi teisele peale eesti keelt rääkiva inimese, me ei saa garanteerida. Sellist eesmärki ei ole ka tervishoiusüsteemis seatud. Meil ei ole plaani arstitudengite keeleoskusega kuidagi täiendavalt tegeleda. Aga koostöö haridusministeeriumiga on hea selles mõttes, et me läheme üle eestikeelsele haridusele. Seega kõik eesti keeles Eestis hariduse omandavad lapsed saavad eesti keele oskuse ja nad suudavad ennast arusaadavaks teha ka erakorralise meditsiini osakonnas. Ma saan aru patsiendi [ja Kahtlemata see on täiendav koormus arstile, sest ta peab leidma kellegi, kes tõlgib. Kui tegemist ei ole erakorralise patsiendi, vaid plaanilise vastuvõtuga, siis on võimalik kohalikult omavalitsuselt paluda tõlketeenust, nii nagu viipekeele tõlget võimaldatakse.Aga jah, tervishoius me keeleõppe küsimustega, kui see just ei puuduta eesti keele õpet arstidele, ei plaani otseselt tegeleda ega seda täiendavalt rahastada.

See on nagu igivana jutt, et lisaraha on vaja juurde tervishoiule. Ju ongi. Aga ma olen üritanud seda numbrit kätte saada siit ja sealt. Kirjalikud küsimused kõik lõpevad lootusetult. Ukraina sõja taustal otsustas Eesti, et meil ülempiiri ei ole: tulevad, kes tulevad, tuleb nii palju, kui tuleb. Tulnud on umbes 150 000 inimest Eestisse. Nendest siia on jäänud või on mingi aja siin umbes 100 000. Kõik nad muidugi ei ole ukrainlased, pooled neist on tulnud üle Vene piiri, aga jätame selle praegu kõrvale. Nendest 50 000 on saanud Eestis ajutise kaitse ühel või teisel moel, neid on ka eri liike. 50 000! Ajutine kaitse tähendab seda, et nad saavad Eestist muu hulgas ka tasuta arstiabi. Need on Eesti tervishoiusüsteemi lisandunud inimesed Eesti maksumaksja kulul – 50 000 umbes. See on loomulikult toonud juurde ka lisakulu. Minu küsimus on, kui suur see lisakulu siis on. Kui me Kui me küsime, siis te räägite, et oi, 200 miljonit on puudu. Aga kui palju sellest 200 miljonist on puudu nende inimeste tõttu, kes on tegelikult siin ajutiselt? Hea küll, praegu on puudu, aga kui nad ära lähevad – ehk lähevad, me kõik loodame –, siis see summa muutub väiksemaks, mis puudu on. Ja teine, mis väga palju Eesti inimesi ärritab. Valijad võtavad meiega ühendust, praktiline elu. Ma ei tea, mis poliitika ministeeriumis on või mis on Tervisekassa suunised, aga praktiline elu on see, et neid nii-öelda ajutise kaitse saajaid tõstetakse järjekorras ettepoole. Olukorras, kus rahakulu on suurem, ravivajadus on suurem ja niigi arstile pääsemine viibib, sa saad sinna raskemini, kõigele lisaks üteldakse sulle, aga meil on prioriteetsed patsiendid

et seda tüüpi vaenu õhutatakse ja valeinfot levitatakse ka siin saalis. Tõesti, Tervisekassa puudujääk 2025. aastal on umbes 150 miljonit ja umbes 50‑miljonilise sammuga ta kasvab. Suure osa sellest puudujäägist seletavad ära täiendavad ülesanded, mida Tervisekassa on saanud. Näiteks kiirabi rahastamine anti Tervisekassale Tervisekassale ja see baas, mis kaasa anti, oli 40 miljonit, aga praegu on kiirabikulud kahekordistunud. Ehk osa sellest puudujäägist on võimalik seletada täiendavate ülesannetega.Täiendav ülesanne ei ole Ukrainast siia saabunud sõjapõgenike tervisekulude rahastamine. Ukrainlased saavad ravikindlustuse siis, kui nad töötavad ja maksu maksavad – samadel alustel nad saavad teenust. Meil ei ole eraldi ukrainlaste eeliskohtlemist tervishoiusüsteemis, kedagi ei tõsteta järjekorras ettepoole ega võimaldata üldse mingisugust erikohtlemist. Neil on oma Oma piirkonna perearsti nimistusse nad saavad minna, erakorralise vajaduse puhul pöörduda erakorralise meditsiini osakonda. Kui neil on eriarsti juurde vaja minna ja neil on ravikindlustus, siis nad saavad perearsti juurest perearst teeb e-konsultatsiooni või annab saatekirja. Ravikindlustuse saamise aluseks on 50 pluss erinevat alust, nende seas ei ole Ukraina kodakondsus või ukraina rahvus.Ka need ajutise kaitse saanud ei ole ravikindlustatud, ravikindlustuse saavad nad siis, kui nad Eestis töötavad. Me kohtleme neid võrdselt Eesti inimestega. Ja tõesti, mure on see, et nii nagu kõigil Eesti inimestel ei ole ravikindlustust, ei ole seda ka Ukrainast siia saabunud sõjapõgenikel. Meie mure on see, et neil ei ole väga paljudel tervisekindlustust ja seetõttu nende ligipääs arstiabile on takistatud. Kui nad Eestis tööle asuvad ja saavad ravikindlustuse, siis tekib neil teistega võrdsetel õigus saada näiteks eriarstiabi vastavalt oma tervise olukorrale ja meditsiinilisele vajadusele. Aitäh! Lõpetan tänase neljanda küsimuse käsitlemise. Enne kui me jõuame viienda küsimuseni, on kaks küsimust istungi läbiviimise protseduuri kohta. Martin Helme, palun! Aitäh! Ma tahaksin teha märkuse ministrile ja muidugi ka spiikrile. Kui keegi süüdistab siin mingis viha õhutamises, siis see, kui Riigikogu saadik oma valija mure toob ministri ette, ükskõik kui tõsine või mittetõsine see mure on, ei ole viha õhutamine. Teiseks, vaielge see nüüd läbi Kaja Kallase ja enda kõrval istuva välisministriga, kuidas ajutise kaitse saajatel tervisekindlustusega

See ongi probleem, et see hiiliv vene keele nõue viib meie noored arstid ära Soome. Minu rõhuasetus oli sellel – et me saaksime aru, millest me rääkisime. Aitäh, head kolleegid! Protseduurilised küsimused on küsimused istungi läbiviimise protseduuri kohta. Need ei ole vasturepliigid. Ma tuletan veel kord meelde, et protseduurilised küsimused on ikkagi istungi läbiviimise protseduuri kohta. Nii! Me lõpetasime neljanda küsimuse käsitlemise ja jõudsime tänase viienda küsimuseni, mis on rahandusminister Mart Võrklaevale. Küsib Riigikogu liige Rain Epler ja teemaks on maksukoormus. Rain Epler, palun! Aitäh, hea istungi juhataja! Härra minister! Selle küsimusega läks meil küll hästi selles mõttes, et ma saatsin teile teema, milleks on maksukoormus, läks veidi aega mööda ja juba asusitegi maksukoormuse tõstmise plaani vähendama. Tundub, et oli inspireeriv küsimuse püstitus.Aga loomulikult, see 400-miljonilise maksutõusu ärajätmise jutt on tegelikult silmamoondus. Te püüate siin inimestele nüüd näidata, et te justkui tuleksite neile appi. Tegelikult te ühtegi maksuotsust, mis juba tehtud on, ju muuta ei plaani. Ei ole kuulda olnud ka näiteks automaksust loobumise ideest. See 400 miljonit oligi see, ütleme, õhk.

debatti, ma ütleks, isegi vaidlust maksukoormuse teemal. Te olete meile siin raiunud, et maksukoormus hakkab langema, et tõepoolest, mõni maks tõuseb, aga maksukoormus hakkab langema. Nüüd me oleme olukorras, kus maksud tõusevad ja ja majandus kahaneb. Seal nüüd see arvutus minu arust ei tule niimoodi välja, et maksukoormus siis sellel hetkel langeb. Ma mõtlesingi, et ma annan teile võimaluse Eesti rahvale lahti rääkida maksukoormuse perspektiivi ja kas ta siis langeb või tõuseb. Aitäh!

aga küsimus oli tol korral maksuküüru kohta. Ja siis ma vastasin, et maksuküüru kaotamisega tööjõumaksud langevad. Üldine maksukoormus meil tõuseb võrreldes 2023. aastaga. Aga kui vaadata ajahorisonti, siis kui 2024. aastal peaks maksukoormus tõusma 33,8%-le SKP-st, siis täpselt sama suur oli ta 2019.

kui laenukoormus 8,6%-lt liikus 18,6%-le. Ja järgmisel aastal me jõuame sealt 20%-ni. See on ka vastus tolleaegsele rahandusministrile, kes on [viidanud], kui palju praegune valitsus laenu võtab ja kui hoogsalt ta seda teeb. Ei, ühe aastaga kasvatati meie laenukoormust 10% ja see on ka see põhjus, miks me täna peame suuremat laenu tagasi maksma ja miks meil on suuremad intressikulud ja miks tegelikult me peame ka maksumuudatusi tegema. Püsikulusid on suurendatud ja neid on kaetud laenuga. Ja kahjuks, kui me püsikulusid

2020. Kui nüüd rääkida veel maksukoormusest, siis jah, ütlesin juba, et järgmisel aastal on see 33,8%. Kui vaadata Euroopa Liidu keskmist, siis me jätkuvalt oleme seal alumises otsas. Euroopa Liidu keskmine on 40% juures ja ka Soomes-Rootsis on maksukoormus 10% 10% jagu kõrgem kui meil. Samal ajal meie ühiskonna ootused teenuste osas aina kasvavad, mis on loomulikult ka arusaadav, aga siin me peamegi aru saama, et need teenused tulevad meie oma

ümber lükata. Laenuralliga olete teie hoogsalt tegelenud – Kaja Kallase juhitud valitsused, kus tõepoolest ei ole kogu aeg sina rahandusminister olnud, Mart. Teine on see: minu arust oli see ETV stuudios, kus sa niukse hoogsa žestiga ütlesid, et jah, järgmine aasta maksud tõusevad, aga siis hakkab majandus kasvama ja maksukoormus langeb. Nii et see oli ikkagi üldise maksukoormuse kohta.Mu Mu küsimus tuleb aga seotult eilse uudisega selle 400 miljoni kohta. Teie ütlesite, et tuleks see ära jätta, ja siis möödus tunnike ja Läänemets ütles kohe, et vot nüüd saab hakata kulusid kõvasti tõstma. Mul nagu tekkis küsimus, et kuidas te ise tunnete: kas teil teineteise mõistmine seal koalitsioonis rahaasjade üle arutledes on hea või mis hinde te siin enne jõule paneksite nendele sisemistele aruteludele rahade teemal? Aitäh!

esimeest ehk see on kindlasti üks selline ühisosa. Ma loodan, et see on tervitatav ka teie poolt. Aga me ei karista enam inimesi sellega, et mida rohkem nad pingutavad, seda rohkem nad peavad tulumaksu maksma. Kõige suurem võitja on keskmise palga saaja.

2100-eurose brutopalga puhul 112–113 eurot kuus netopalk kasvab. Ja kui ühtpidi saavad inimesed sel viisil rohkem raha kätte, siis teistpidi vähendab see 2025. aastal ettevõtjatele survet. Seda ütlesid ka Eesti Panga esindajad eile, et 2025. aastal, kuna majanduses on keerulisemad olud, siis maksureform, maksuküüru kaotamine leevendab ettevõtjate olukorda. Nüüd, kui me räägime sellest 430 miljoni suurusest täiendavast maksust, mille me riigi eelarvestrateegia koostamisel koalitsioonis kokku leppisime, siis selle kokkuleppimise hetkel olid majandusprognoosid mõnevõrra soodsamad. Majandus pidi kiiremini taastuma ja kuna riigieelarvet on meil vaja korda teha, defitsiiti vähendada, siis me leppisime kokku, et me 2024. aasta esimesel poolel selle avaliku debati peame ja ja selle üle arutame. Vaadates ühiskonna reaktsiooni juba olemasolevatele maksutõusudele, mis me oleme kaitsekulude katteks teinud, ja vaadates meie majanduse olukorda, siis tõesti, olen ka juba varasemalt öelnud ja ütlesin ka eile, et ilmselt 2025. aastal sellises tempos ja sellises mahus täiendavad maksutõusud ei ole võimalikud. Tuleb otsida muid lahendusi ja eeskätt peame tõsiselt otsa vaatama oma püsikuludele. Püsikulusid me kindlasti ei tohiks kasvatada, pigem peame need kontrolli alla saama ja neid jõulisemalt vähendama, nii nagu teeb erasektor. Tuleb olla nendega solidaarne. Aitäh! Lisaküsimuse esitab Martin Helme. Palun! Aitäh! No ma muidugi imestan seda tuimust, millega te räägite. 21 aastat on Reformierakond olnud Eestis võimul 30 iseseisvusaastast. Meie olime kaks aastat valitsuses, või natuke vähem kui kaks aastat valitsuses, millest üks oli koroona-aasta, ja ikka räägite, nagu kogu Eesti riigi kõik hädad ja eelarve hädad oleksid kuidagi meie süü. Eelarve kordategemise jutt oli see, millega te tulite võimule pärast seda, kui süvariigi riigipööre meie valitsuse kukutas. Eelarve kordategemise käigus on Reformierakonna peaminister ja Reformierakonna erinevad rahandusministrid suurendanud riigivõlga 5,8 miljardi võrra, mis on võla suuruse kasvatanud rohkem kui kahekordseks võrreldes sellega, mis minust maha jäi. Kusjuures minu ajal minu ajal tehti laenu poolteist miljardit. Teie olete teinud 5,8 ja see kasvab, uue aasta eelarve miinus on üle miljardi. Igal aastal olete te kasvatanud kulusid oluliselt rohkem kui tulusid ja nüüd te tulete rääkima meile sellest, kuidas keegi teine on süüdi. No ei ole keegi teine süüdi. See 400-miljoniline nii-öelda tulupoole otsimine, mis te kirjutasite sinna, ei tähenda, et ei tõuse käibemaks, ei tõuse tulumaks, ei tõuse aktsiisid, ei tõuse kõik need lõivud ja muud asjad. Automaks on jätkuvalt plaanis. Te üritate siin kõigele lisaks avalikkust eksitada. Eesti Panga prognoosid, mis muidugi vahelduvad vastavalt sellele, kas meil on lumi maas või ei ole lumi maas, ja Rahandusministeeriumi enda prognoosid on kõik vastu taevast lennanud. Aga eilne prognoos ütleb, et 3,4% SKP-st on eelarve defitsiit 2024. aastal ja 4,5% SKP-st on eelarve defitsiit 2025. aastal. Need on kaugelt suuremad arvud, kui te ise olete prognoosinud, ja kaugelt suuremad, kui euroreeglid lubavad. Te olete läbi kukkunud, täielikult läbi kukkunud oma eelarve kordategemise jutuga. Te olete selle kordategemise jutu käigus põhja lasknud meie majanduse. Mismoodi te homme tööle lähete? Mismoodi te arvate, et te võite edasi seda tööd teha?

10% laenukoormust juurde: 8,6%-lt 18,6%-le. Järgmisel aastal me jõuame 20,9%-ni SKP-st. Väga väike osa

pluss. Need on numbrid, mis vastavad tõele. Ma ei ole avalikkust eksitanud.See, miks sellised maksumuudatused said otsustatud enne suve – need olid meie kaitsekulude tõstmiseks.

juurde panema. See on ainuvõimalik, nende maksumuudatuste tegemine. See kokkuhoid läks sinna. Muu hulgas me parandame 2024. aastal eelarvega, mis me siin vastu võtsime, eelarvepositsiooni poole miljardi võrra. Me ei räägi ainult, et me teeme, vaid me reaalselt parandame eelarvepositsiooni poole miljardi võrra – seda võrreldes kevadprognoosiga, mille järgselt me tegime maksuotsused ja kokkuhoiu otsused. See on fakt ja seda me teeme.Ka ei häma või ei jäta ma midagi rääkimata selles osas, mis puudutab seda täiendavat maksu, mis on eelarvestrateegias 430 miljonit. See oli see, mille üle me pidime nüüd arutama hakkama, et jõuda kiiremini riigieelarvega tasakaalu. Muud maksumuudatused on otsustatud. Mootorsõidukimaks on meil valitsuses arutelul, see tuleb ka Riigikokku ja sellest ei ole keegi See on vajalik meie keskkonna jaoks, on vajalik selle jaoks, et riigieelarve auku täita, see on vajalik selle jaoks, et katta ka juba tehtud ja plaanitavaid täiendavaid investeeringuid 2024. aastal ühistransporti. On vaja suurusjärgus 40–45 miljonit täiendavaid vahendeid, et läbi viia liikuvusreform. Järgnevatel aastatel on täiendavalt vaja investeerida ka teedesse. Need asjad on juba riigi eelarvestrateegias kirjas. Tegelikkuses on vaja teedeinvesteeringuid suurendada ja üks katteallikas on seal kindlasti mootorsõidukimaks. Aitäh! Aitäh! Lõpetan tänase viienda küsimuse käsitlemise. Tänane kuues küsimus on välisminister Margus Tsahknale peaministri ülesannetes. Küsib Riigikogu liige Tõnis Lukas ja teemaks on Eesti riigikeel. Tõnis Lukas, palun! Aitäh, austatud juhataja! Lugupeetud minister! Eesti riigi keel on eesti keel ja mina pöördun täna teie poole kui peaministri rollis oleva isiku poole. Nii et see küsimus on teile kui peaministrile. tundub, et valitsus paneb palju rõhku, samuti valitsusasutused, ametnikkond, et Eestis saaks hakkama ka vene keeles ja inglise keeles. See on muidugi viisakas, aga see käib

ja on püstitanud ka vastavad loosungid. On aga täiesti selge, et töösisseränd, mida te kavatsete suurendada, toob kaasa ka perekonnad ja me lihtsalt oma kultuuri- ja keeleruumis ei kontrolli varsti enam seda olukorda. Me ei ole lõimumisega hakkama saanud ka selle 30 aasta jooksul. Nii ongi tekkinud eestlastel arusaamine, et eesti keele roll võib väheneda. Meil on konkureerivad keeled ja üks nendest on vene keel, mille peaaegu et riigikeele staatusesse tõusmisest kirjutas eile ajalehes ettevõtja Peep Kuld. Tehakse kohalike omavalitsuste ametikohtade konkursse, tehakse riigiametitesse massiliselt konkursse ja Riigikantselei korraldab isegi riigi tippametnike konkursse, kus on vene keele oskuse nõue. see diskrimineerib eestlasi, kellele me 30 aastat pole öelnud, et vene keelt peab õppima. Kas selline diskrimineerimine on valitsuse poliitika?

aga ma tahan täpsustada, et, esiteks, tänane valitsus ei kavanda nii-öelda tohutu migratsioonilaine tekitamist selleks, et kuidagi kompenseerida meie sündimuse vähenemist. Valitsusjuht kinnitas sisserändekvoodi täpselt samas suuruses, nagu see on kogu aeg olnud. Teiseks, vastab tõele, et viimased valitsused on üle vaadanud selle kvoodi kasutamise põhimõtteid. Ja seda ma võin küll kui

vaid ka laiemalt rahvusliku julgeoleku mõttes. Siin on meil kindlasti väga palju vaja teada, mis ülejäänud Euroopas on aastakümnete jooksul tegelikult toimunud ja mida me saame ennetada. See on üks

Järgmisel aastal me investeerime lisaks ettenähtud rahale veel 27 miljonit lisaeurot, et me saaksime täiemõõduliselt eestikeelsele õppele üle minna kõikides haridusasutustes. Ja muidugi on [tähtis] ka keeleõpe laiemalt nendele, kes seda peaksid õppima. Aitäh! Aitäh! Tõnis Lukas, täpsustav küsimus, palun! Tänan! Lugupeetud minister! Tunnustus selle eest, et te viite edasi eelmise valitsuse algatatud täielikku üleminekut eestikeelsele õppele

Aga minul on niisugune küsimus. Kui sisseränne ei ole kontrolli all ja me ei saa lõimimisega hakkama, kuidas me saame jätkuvalt anda valimisõiguse mittekodanikele, näiteks Venemaa ja Valgevene kodanikele, kes tegelikult suunavad meie poliitilist elu, olles kaalukeeleks omavalitsustes? Aitäh, hea küsija! Massiline sisseränne, kui me vaatame numbritena, on tõepoolest seotud Venemaa agressiooniga Ukraina vastu. Ehk siis me räägime eelkõige põgenikest, sõjapõgenikest, keda Eestis on – on erinevad andmed, kui palju siia on jäänud – suurusjärgus veidi üle 3% meie rahvastikust, mis on läbi ajaloo üks kõige suurem sisseränne. Aga nad on sõjapõgenikud.

on selge, et see sõda venib. Väga paljudel ei ole võimalik koju tagasi pöörduda ja väga paljud võib-olla ei pöördugi kunagi. Vaat see ongi väljakutse, et need inimesed saaksid siin ennast teostada, oma potentsiaali avada. Arvestades seda, et meie riigikeel on eesti keel ja see on väga tähtis suund –, on [oluline], et need inimesed saaksid eesti keele õpet, et nende lapsed saaksid eestikeelses koolis eestikeelset haridust ja et see perspektiiv oleks väga selge. Isegi juhul, kui need inimesed enamuses lähevad tagasi Ukrainasse, on see lihtsalt väga suur väärtus, mida me oma suhete [abil]

regulatsioone. Me oleme laiemalt arutanud tänase majandus- ja IT-ministri Tiit Riisaloga, et tegelikult selle süsteemiga ei ole täna rahul ei ettevõtjad ega ei ole rahul ka näiteks teie, ma kujutan ette – muidu ei oleks seda küsimust tulnud. tulnud. Meil on sisseränne kontrolli all. Küsimus on lihtsalt selles, et me peame ära sõnastama, keda me siia tahame, mis tingimustel ja millise keskkonna me nendele inimestele loome. Nad peaksid aru saama, et eesti keel on riigikeel, ja pikemalt siia asudes nad peavad selle keele endale teatud tasemel selgeks tegema.

räägi. Ka see on meie enda kui rahva suhtumise küsimus. Mina isiklikult, nüüd mitte välisministrina ega ka mitte peaministri asendajana siin puldis, ütlen, et me peame eesti keelt hoidma. Eesti keel ei ole ju mitte ainult suhtlemise vahend, see on meie loogikasüsteem, see on meie mõttesüsteem. Ja ma ei tea täna ühtegi valitsust ega ühtegi erakonda, kes otseselt tahaks seda poliitilist kurssi muuta, võib-olla välja arvatud mõni poliitiline jõud, kes ei taha rakendada ühtse eesti keele printsiibi rakendamist näiteks Tallinna linnas. Aitäh! Järgnevalt lisaküsimus. Martin Helme, palun! Aitäh! Noh, loosungina see on kõik õige ja ilus. Mina rahvuslasena olen raudselt seda meelt, et eesti keel on Eesti identiteedi üks nurgakivi. Eestis eestlased ei saa eesti keeles igal pool, nii erasektoris, riigiasutustes kui koolides, suhelda, siis meil on rahvusliku identiteedi lammutamine edenenud väga kaugele. Me oleme viimased paar aastat elanud pretsedenditus immigratsioonitulvas. Nii palju võõrkeelseid inimesi ei ole kunagi Eestisse saabunud nii lühikese aja jooksul ja fakt on see, et nad on kõik slaavi päritolu inimesed. Me võime neid nimetada ukrainlasteks, aga umbes 80% nendest räägib vene keelt. See tähendab, et vene keele surve ja vene keele domineerimine Eestis on viimastel aastatel hüppeliselt kasvanud, ja seda loomulikult olukorras, kus meil on peaminister, kes räägib, kuidas tema toetab Ukrainat, aga samal ajal Stark Logisticsi autod vuravad. Võib-olla see ei olegi kogemata juhtunud niimoodi.Aga kui me tahame, et eesti rahvas ei jääks Eestis mitte lihtsalt põlisrahvaks, vaid olekski peremeesrahvas siin, nii nagu põhiseadus ette näeb, kui me tahame, et eesti keel oleks Eesti riigis domineeriv keel, mitte lihtsalt kuulutatud riigikeeleks, vaid olekski domineeriv keel, siis ei ole mitte midagi teha, tuleb tegeleda immigratsiooniga. See immigratsioonitase, mis meil on, uputab meid. Lähikümnenditel muudab see meie rahva vähemusrahvuseks siin riigis ja muudab eesti keele kasutamise avalikus ruumis väga paljudes kohtades võimatuks. Ja selle asemel me näeme, kuidas tänane valitsus tahab veelgi lõdvendada immigratsioonipoliitikat. Mul on lihtne küsimus. Kui me nüüd nendest ilusatest loosungitest, millega te lõpetasite, päris poliitiliste valikute juurde läheme, siis mida te kavatsete ette võtta, et, punkt 1, uusi immigrante peale ei tuleks, ja punkt 2, et need, kes on siia saabunud viimase paari aasta jooksul, ära läheks? Aitäh! Aitäh! Siin on pudru ja kapsad omavahel segamini aetud. Üks on immigratsioon, mille puhul ma ei näe, et meie valitsus teeb tohutuid lõdvendusi, ja teine on Venemaa agressioon Ukraina vastu ja me räägime sõjapõgenikest. Kui ma sain küsija jutust õigesti aru, siis sa just viitasid sellele viimase paari aasta jooksul toimunud suurele sisserändele, millest ikkagi tohutu suure osa moodustavad sõjapõgenikud.[Ühes] [Ühes] mõttes ma olen teisel seisukohal. Ma siin võib-olla mõned kuud tagasi kuulsin ka arvamusi, et nüüd on Ukraina aitamisel piir peal. Ma arvan, et ei ole. Me peame aitama Ukraina inimesi, ükspuha, mis keelt nad räägivad. Me oleme ise samasuguse ajalooga rahvas, keda on okupeeritud, keda on hävitatud, kelle vastu on sisuliselt viidud ellu genotsiidi, mida täna tehakse Ukraina inimeste vastu, ükspuha, mis keelt nad räägivad. Seetõttu mul on hea meel, et Eesti inimesed on jätkuvalt valmis Ukraina inimesi aitama, toetama ja vajadusel pakkuma neile põgeniku staatuses varjupaika ja võtma neid oma kodudesse elama.

Selle nimel me teeme palju tööd. Selle nimel me tõstame kaitsekulutusi, selle nimel me oleme rahvusvahelistes organisatsioonides väga aktiivsed, olgu see NATO, Euroopa Liit või [muu organisatsioon.] Nüüd, kui me räägime sunniviisilisest migratsioonist, näiteks hübriidrünnakutest

teiseks, me ei lase kedagi üle piiri lükata, meie inimesed on valmis reageerima ennetavalt. Ja need sõnumid on väga selgelt kohale jõudnud ka Venemaale, kes tegelikult neid inimesi, neid põgenikke kasutab inimrelvana.

On selge, et me peame neile andma võimaluse ja ka selge sõnumi, et nad peavad eesti keelt õppima. Me peame seda võimaldama. Ja ma arvan, et väga paljud seda ka teevad. [Probleemi] juurikas tegelikult on selles, et me millegipärast aastakümneid ei teinud lõplikult otsust minna üle ühtsele eestikeelsele koolisüsteemile. Mul on hea meel, et täna me viime seda otsust ellu, ja mul on hea meel, et siin on vist praktiliselt konsensus enamuse erakondade vahel. Mina ei ole see mees, kes endale seda au tahab võtta. Tõepoolest, siin esimeses pingis istub istub Tõnis Lukas, kes oli see, kes selle otsuse valitsuses tookord haridusministrina läbi viis. Absoluutselt, tunnustus selle kõige eest! Me tegeleme nii-öelda jäänukprobleemidega, aga meil on siht kindel ja eesti keele tulevikku me nii palju, kui vähegi Aitäh! Lõpetan tänase kuuenda küsimuse käsitlemise. Tänane seitsmes küsimus on terviseminister Riina Sikkutile. Küsib Riigikogu liige Varro Vooglaid ja teemaks on ülearused koroonavaktsiinide tarned ja nendega riigile kaasnevad kulud. Varro Vooglaid, palun! Suur tänu, lugupeetud istungi juhataja! Austatud minister! Teatavasti 2020. aastal sõlmiti Euroopa Liidu liikmesriikide nimel Euroopa Liidu poolt äärmiselt kahjulikud ja seejuures avalikkuse ees salastatud sisuga lepingud, millega võeti kohustus osta aastate jooksul välja meeletu kogus koroonavaktsiine. Seejuures oli algusest peale täiesti selge, et tellitakse ebaadekvaatselt suur kogus. Ootuspäraselt on tekkinud seetõttu tohutu vaktsiinide üleküllus.Euroopa Liidus on maha kantud rohkem kui 200 miljonit vaktsiinidoosi, mille eest on tasutud üle 4 miljardi euro. Saksamaal 80 miljonit doosi, Itaalias 50 miljonit, Eestis ligi 1,5 miljonit doosi, kusjuures rahvaarvu arvestades on Eesti selles arvestuses esikohal. Sellega on muidugi kaasnenud ka suur kulu Eestile. Eestile. Kulu sel aastal ja ka järgmistel aastatel on suur: väidetavalt lõppeval aastalcirca25 miljonit eurot, järgneval kolmel aastalcircasama suur kulu, kokku 80 miljonit eurot.

Minu küsimus teile kui terviseministrile ja Vabariigi Valitsuse liikmele seisneb selles, et mida on teinud Eesti Vabariik, et vabaneda mõttetust ja väga suure ulatusega kulust, või mida kavatsetakse teha.

Aga ometi me räägime sel aastal 25 miljonist, järgneval kolmel aastalcirca80 miljonist, mis läheb selliste asjade tarnimise eest, mida meil tegelikult vaja ei ole. Veel kord, palun kirjeldage, mida on tehtud või mida kavatsetakse teha, et sellest kohustusest vabaneda. Tänan Tänan küsimuse eest! Kui 2020. aastal need ühishankes osalemise otsused tehti ja mahud kinnitati, siis EKREIKE valitsus need otsused tegi. Ja ma olen väga tänulik, et te ühishankes osalesite ja Eesti kodanikele vaktsiin kättesaadavaks sai. Nüüd, erinevalt küsimuses mainitust, et oli ette teada, mis saab – see on vale, mitte keegi ei teadnud, mis saab. Sealjuures vaktsiinide ostmine algas enne, kui vaktsiinid reaalselt olemas olid, ja lepingud sõlmiti enne, kui vaktsiinid turule tulid. Mitte keegi ei teadnud selle vaktsiiniportfelli kokkupanemisel, millise tootja vaktsiin kui kiiresti ja kas üldse jõuab Euroopa Liidus müügiloani, milline saab olema konkreetse vaktsiini efektiivsus või tootja tootmis- ja tarnevõimekus. See on positiivne uudis, et vaktsiinid tulid kiiresti, nad tulid hea hinnaga, nad muutusid üle Euroopa kättesaadavaks ja me saime tegelikult Eesti inimesi vaktsineerida. Need vaktsineerimised, mis tehti, on Eesti andmetel tehtud analüüside põhjal päästnud rohkem kui 1400 inimese elu sellelsamal COVID-i perioodil. Ka vaktsineerimine jätkub ja päästetud elude arv samamoodi kasvab. Eesti osales ühishankes ja seega me olime maailmas esimeste seas, kelle kodanikud vaktsiinile ligipääsu said. Me oleme kokku manustanud üle 2,1 miljoni doosi, enamiku sellest 2021. aastal. Ja need kokkulepped järgmisteks aastateks, tõepoolest, nagu te kirjeldasite, olid väga suurte koguste peale. Sellel aastal Euroopa Komisjon rääkis läbi Pfizer-BioNTechiga ja leping vaadati ümber. Eesti oli oli seal läbirääkimistes osaline ja ka Eesti leping vaadati ümber. Meil oli kohustus osta veel 1,3 miljonit doosi, nüüd selle asemel aastatel 2023–2026 on meil kohustus välja osta 239 276 vaktsiinidoosi. Ehk siis meil õnnestus läbirääkimiste käigus seda kohustuslikult väljaostetavat kogust vähendada. Lisaks sellele need järgnevatel aastatel tarnitavad vaktsiinikogused on kohandatud vastava hooaja tüvele, nii nagu praegu vaktsineeritakse inimesi vastava hooaja tüvele kohandatud vaktsiiniga. Ja arvestades selle aasta vaktsineerimismahtu, siis tõepoolest, need planeeritud üle 200 000 doosi me ilmselt kasutame ka ära. Nüüd, seoses lepingu ümbervaatamisega Eesti veidi üle 10 miljoni euro ehk 10,4 miljonit eurot võitis. Meie jaoks muutus see leping odavamaks. Nii et tulevikku vaadates me oleme astunud mõistlikke et kohustused oleks väiksemad ja tarnitavad vaktsiinidoosid vastaksid sellele võimekusele, mis me suudame ära kasutada, arvestades Eesti inimeste huvi vaktsineerimise vastu ja võib-olla ka viiruste levikut. Aitäh! Aitäh! Ja Varro Vooglaid, täpsustav küsimus, palun! Suur tänu! Alustame sellest, mis te ütlesite oma vastuse alguses, et see oli siis see niinimetatud EKREIKE valitsus, kelle ajal Euroopa Liidule anti volitus Eesti nimel need lepingud sõlmida. Täpsuse huvides olgu siiski öeldud, et terviseministriks oli toona Tanel Kiik Keskerakonnast. Ma olen rääkinud fraktsioonikaaslastega, kes on mulle endiste valitsuse liikmetena öelnud, et see küsimus oli ka valitsuses üleval, miks

et need vaktsiinidooside kogused, mis järgnevatel aastatel meile tarnitakse, õnnestub ka ära kasutada. Tegelikult oleks väga huvitav kuulda, millel see prognoos baseerub. Minule teada olevalt on huvi nende kasutamise vastu muutunud ikkagi väga väikeseks. Kuidas te kavatsete selleni jõuda, et need kõik ära kasutatakse Eesti inimeste peal? Ja miks neid peakski ära kasutama, kui tegelikult inimestel selle vastu huvi puudub? Ei saa ju olla vaktsiinidooside inimestele sisse süstimise peamine huvi see, et need raisku ei läheks. Ikkagi ennekõike peaks tervise vajadusest lähtuma.

tekkivad rahalised kulutused seonduvalt kohustusega need doosid välja osta, mida meile tarnitakse. Te ütlesite, et see muutus meile 10 miljoni võrra soodsamaks, aga mis see kulu kokkuvõttes ikkagi jääb?

Nende mõju näiteks viirusega nakatumise vältimisel on praktiliselt olematuks osutunud. Samamoodi on osutunud olematuks nende mõju viiruse edasiandmise takistamisel. Ja minul on küll küsimus, kas Eesti ei võiks [alustada] läbirääkimisi selle üle, et tegelikult need lepingud lihtsalt üles öelda, väljuda nendest, sest toode ei vasta kirjeldusele? Aitäh! Aitäh! Ei, Eestis ei ole plaani lepingutest väljuda, need 230 000 vaktsiinidoosi on meile vajalikud. Vaktsiin on tõhus, tõhus nii surmade kui haiglasse sattumise vältimiseks, ja me näeme seda ka Eesti numbrite põhjal, ei ole vaja kaugemale vaadata. Inimesed, kes meil haiglas on, on enamalt jaolt vaktsineerimata eakad. Ja väga kahju, et ka sellel sügisel me kaotasime elusid koroonaviirusele, vaatamata sellele, et vaktsiin on olemas ja on kättesaadav.Ütleksin ka seda, et üks põhjus, miks Eesti aegunud vaktsiine maha kannab, ongi kehv vaktsineerimisega soostumus. Kui oleks vaktsineerimise vastu sama suur huvi kui 2021. aastal, siis me suudaksime ära kasutada suure osa olemasolevatest Aga huvi vaktsineerimise vastu on väga tagasihoidlik, ka riskirühmast me suudame vaktsineerida umbes veerandi, ja selles rühmas on inimesed, keda see vaktsiin tõesti kõige rohkem aitaks. Nii et tuleb tegeleda teavitusega, Vaktsiin aitab, hoida elusid, vältida suremist koroonasse ka Eestis. Seda saame juba oma numbrite põhjal järeldada.Kui tulevikku vaadata, siis näiteks homme

ka neid regulaarselt soetame. Riskirühmadele on vaktsineerimine tasuta ka järgmisel aastal, riskirühmadele jääb vaktsineerimine koroonavaktsiiniga tasuta teenuseks. Meie peamine pingutus on vaktsineerimisega hõlmatus üles saada. Mitte mingil juhul me ei muuda vaktsineerimist kohustuslikuks. See on inimese enda valik, otsus selline tervist kaitsev samm astuda. Aga ma tõesti julgustan eriti vanemaealisi riskirühmas, näiteks diabeetikuid ja kõrgvererõhktõvega inimesi, vaktsineerima, et ennast tõsise haigestumise vastu kaitsta, ka haiglasse sattumise vastu kaitsta. Aitäh!

oli kõige rahvuslikum ja kõige enam rahvast hooliv valitsus viimase 30 aasta jooksul. Ei enne ega pärast seda ei ole nii head valitsust olnud. Aga loomulikult see, et meil oli hea valitsus, mis tegi häid otsuseid, ei takistanud järgmistel valitsustel hakata otsuseid ümber pöörama. Näiteks tuletan meelde, kuidas kohe tühistati Louis Freeh' rahapesu-uurimise leping. Aga te ütlesite ise ka, et ega tol hetkel, 2020. aasta sügisel, kui see Euroopa Liidu raamotsus või raamleping tehti, ei olnud kellelgi teada, millal saadakse, mida saadakse, mis hinnaga saadakse. Kõik need läbirääkimised tulid juba hiljem. Mul on väga selgelt meeles ja ma tahan, et avalikkus seda teaks: ma vaidlesin väga rängalt vastu nii Tanel Kiigele kui üldisele hoiakule, et me peame kõiki rohtusid või kõiki neid vaktsiine maksimaalses koguses igaks juhuks tellima. Sellega ma ei olnud nõus. Aga hiljem nii läks. Ma ei saa aru, millel põhineb teie väide, et see vaktsiin on meile vajalik ja see on tõhus. Anekdootlikult triviaalne: Kaja Kallas, kui ma õigesti mäletan, on kolm korda vaktsineeritud ja nüüd on kolmandat korda koroonas ja päris raskelt. Sellest vaktsiinist ei ole mingit abi olnud. et kui inimestel oleks sama suur huvi nagu 2021. aastal, siis kuluks kõik ära. Aga selles asi ongi ju, et inimesed on aru saanud, et selle vaktsiini kasu ja kahju ei ole parlanksis. Kõrvalnähtusid on väga palju, need kõrvalnähud on väga tõsised ja mingit kasu ei ole. Haigeks jääd ikka, nakatad ikka, nakatud ikka ja ainult saad endale kõrvalnähud kaela – küll südamehäired, küll ma ei tea, mis muud asjad. Sellepärast ei hääletagi inimene, ei vaktsineeri – inimesed hääletavad jalgadega. Mina tahaksin küll [asjast] aru saada. Mina olen isiklikult lugenud erinevaid teadusuuringuid ja teadusuuringute kokkuvõtteid, mis ütlevad väga selgelt, et seda ei tohiks isegi vaktsiiniks nimetada, sest et see on täielik rämps. Ta ei tekita mingit kaitset, ta ei hoia ära nakatumist, küll aga tekitab väga paljudel

Minu väited põhinevad teadusuuringutel, immunoprofülaktika komisjoni soovitustel. Ja tõesti, teie küsimus peegeldab Eesti ühiskonnas aastaid levinud väärarusaama, mille [tagajärge] me näeme surmades, kaotatud eludes.

Täpselt sama on koroona puhul. Teised riigid, on need Põhjamaad või Lääne-Euroopa riigid, kes suudavad gripi vastu vaktsineerida suure osa eakatest ja riskirühma kuuluvatest inimestest, ei näe sellist gripisurmade lainet. Koroona puhul kehtib sama.Vaktsiin on efektiivne, kõrvalnähud on tagasihoidlikud. Riskirühma kuuluvatel inimestel hoiab vaktsiin ära tõsist haigestumist, haiglasse sattumist ja surma. See on tõenduspõhine soovitus immunoprofülaktika komisjonilt. Ka Eesti andmetel tehtud analüüsid näitavad, et vaktsineerimine väldib haiglasse sattumist ja surmasid ja on tõepoolest selle konkreetse koroona-aasta puhul hoidnud 1400 inimest elus. Te olete siin viidanud madalale sündide arvule ja vajadusele, et Eesti kestaks. Vaktsineerimine on tõenduspõhine viis inimeste tervist hoida hoida hooajaliste nakkuste puhul. Ja tõesti, inimesed arvavad, et kui mõne haiguse vastu vaktsineerid lapseeas, siis saad eluaegse immuunsuse. Hooajaliste viirusnakkuste tüved muutuvad ja ongi vaja kaitset uuendada, on vaja igal hooajal enne nakkuste leviku algust teha see täiendav vaktsiinisüst gripi puhul ja COVID-i puhul samamoodi. Sealjuures eakate inimeste immuunsüsteem toimib teistmoodi kui lastel. Laste immuunvastus püsib kauem ja seetõttu on erakordselt tähtis, et iga-aastaselt vaktsineeriksid ennast nii gripi kui COVID-i vastu ka eakad. Aitäh!

ühele kolmest ministrist küsimus, öeldes kohe alguses, millisele ministrile konkreetne küsimus on. Enne seda on meil küsimus istungi läbiviimise reeglite kohta. Varro Vooglaid, palun!

kui ta ei osanud vastata minu küsimusele siin suuliselt, millised saavad olema Eesti Vabariigi jaoks järgmise kolme aasta jooksul need kulud, mis kaasnevad kohustusega Euroopa Liidu poolt meie nimel sõlmitud lepingutest tulenevalt need doosid välja osta, mis meile tarnitakse, siis ta edastaks mulle selle informatsiooni kirjalikult. See on esimene asi, mille kohta ma küsiksin teie käest. Teine asi: kuidas ma saaksin edastada talle sellise küsimuse, et kui ta väidab, et need koroonavaktsiinid on endiselt väga tõhusad, siis kas ta edastaks meile ka statistilised andmed, mis tõenduspõhiselt seda väidet kinnitaks? Oskate te mulle seda palun …? Siin on kaks võimalust: te pöördute pärast infotundi otse ministri poole või

See nüüd ei olnud otseselt istungi läbiviimise protseduuri kohta, aga üritasin teile vähemalt abiks olla niipalju, et pärast infotunni lõppu saate veel proua ministriga kokku leppida, kuidas proua minister teile selle informatsiooni edastab.Nii! Aga läheme nüüd edasi küsimustega. Järgnevalt küsib Riigikogu liige Jaak Aab, aga enne küsimuse algust palun öelge, millisele ministrile konkreetselt on küsimus adresseeritud. Palun,

õpetajate palga tõusuks ja isegi seda ei suudetud tehniliselt ära vormistada ja kokku leppida. Ja siis peaminister Kaja Kallas ütles, et jõuluvana ei ole olemas. Nüüd me näeme, et selles valitsuses on rahandusminister täielikult jõuluvana. Täna oleks võinud jõuluvana riietega tulla siia, sest see uudis oli suhteliselt ootamatu, et see x, 400 miljonit maksu, mis on ju riigi eelarvestrateegias tulupoolele sisse kirjutatud, lihtsalt jääb

jaoks.Ja ma rääkisin siin pikka aega alates eelmisest aastast juba, kui olid hinnatõusud, et seda oleks pidanud tegelema. Midagi ei tehtud. Ja eelarve kokkupanemisel ka: jah, muidugi on tulusid riigieelarvesse vaja. Ega mina ei ütle, et makse üldse ei tohi teha või tõsta. Oleneb olukorrast, situatsioonist.

Kas jaanipäevaks tuleb järgmine uudis, et automaks jääb ka ära, või mis selle riigi eelarvestrateegiaga üldse saab? Ja millal hakatakse sellega tegelema? Aitäh, Jaak Aab! Jõuluvana tuleb siia saali küll homme. Aga, härra minister, palun!

See kannab eesmärki riigieelarvet korda teha ja see eesmärk ei ole kuskile kadunud, see vajadus ei ole kuskile kadunud. Riigieelarve on meil tugevas defitsiidis. Kui me mitte midagi ei siis nagu eilne Eesti Panga prognoos näitas, jõuab see kuskil 4,5%-le SKP-st. RES-i eesmärk oli meil 1,9%. Siin tuleb toonitada

suundi riigi eelarvestrateegias, mis on seadustega sisustamata nii kokkuhoidude osas kui ka maksumuudatuste osas. Selles prognoosis ei ole sees seda võimalikku maksumuudatust ega ka võimalikke kokkuhoiukohti ja sellepärast need numbrid ongi erinevad. Rahandusministeerium teeb oma prognoose, oma prognoose, arvestades nii riigieelarve konkreetseid kulusid, ministeeriumide prognoose kui ka samamoodi seaduse tasemel juba otsustatud asju.

asjade kõrval. Kui nüüd tuleb juurde see, et majanduskeskkond ei taastu nii kiirelt, kui me arvasime, siis tegelikult me oleme koalitsioonis omavahel sellest rääkinud, erinevad koalitsioonipoliitikud on seda öelnud, et see otsus vajab ülevaatamist. Ka mina olen seda varem öelnud. Tõsi, eile sai see rohkem tähelepanu. Aga probleem ei kao kuskile ja kuskilt ei teki seda, et nüüd, kui meil on majanduses kehvemad olud ja tegelikult raha puudu, me saaks rohkem kulutada. Ei, vastupidi, me peame tõsiselt mõtlema selle üle, kust rohkem kokku hoida ja kuidas jätkuvalt eelarve tasakaalu poole liikuda, nii nagu me tegelikult jõuliste sammudega järgmise aasta eelarves

Aitäh! Ma sooviksin ka veel rahandusminister Mart Võrklaeva tähelepanu. Narkodiileritel pidi olema selline reegel, et ära ise tarbi seda kraami, mida sa teistele müüd. Mul on reformierakondlastele sama nõu: ärge ise uskuge seda propagandat, millega te üritate valijaid lollitada. Te siin enne rääkisite sellest, et ahhaa, võrreldes kevadprognoosiga me 2024. aastal tänu maksutõusudele vähendame eelarve miinust poole miljardi võrra. See on parim näide sellest, kuidas te manipuleerite numbritega: valite välja mingisuguse ajahetke prognoosi või mingisuguse ajahetke numbri ja võrdlete seda millegi suvalisega, ja siis justkui on asi hästi.Aga nüüd tuli Eesti Panga ennustus, mis ütleb, et majanduslangus on 3% suurem, kui on ennustatud. Selle tagajärjeks on eelarveaugu suurenemine vähemalt pool miljardit vähemalt! Tegelikult, ma arvan, hakkab see auk liginema kusagil miljardile järgmisel aastal maksulaekumiste vähenemise tõttu, tööpuuduse suurenemise tõttu. Mingit poolt miljardit ei ole parandanud! See, millega te nagu parandasite, ehk need hullumeelsed maksurallid tegid asja nii palju halvemaks, et auk suureneb.Mul

430 miljonit, mis olid ka RES-is ehk riigi eelarvestrateegias sees. Te arvasite, et selle tüki te võite sealt välja võtta ja ülejäänud RES sõidab edasi, aga tegelikult ei sõida ju. Ja seda on teile koalitsioonikaaslased juba ütelnud, et kui 400 miljonit on lahti võetud, siis on kõik lahti võetud – kes tahab õpetajate palkasid tõsta ja kes tahab seda, teist ja kolmandat ehitada ja kes tahab, et see teie tulumaksureform ära lõpeks.

Aitäh! Ei, RES-i protsess on ikka nii, nagu RES-i protsess on. Ja olen ma ka varem öelnud, et kui tuleb meil kevadine majandusprognoos, siis seal me näeme täpsemalt, mida prognoosib Rahandusministeerium. Saame vaadata

430 miljonit maksumuudatusi, siis koalitsioonipartneritega on kokku lepitud, et ühel hetkel me neid maksumuudatusi arutame. Ühiskond on öelnud, et maksudebati asemel peaksime praegu arutama pigem

on see aeg, kus rakendada 2024. aasta eelarvet ja teha seda võimalikult tõhusalt. Me näeme, et 2023. aasta eelarve investeeringute vaates ei saa täidetud selliselt, nagu oli planeeritud. Investeeringud täituvad 55–60%, see raha jääb turule viimata. Olen ka ministritele saatnud 2024. aasta eelarve vastuvõtmise eel kirja, et hakkame neid ettevalmistusi tegema. 2,4 miljardit valitsussektori investeeringuid seal on, need tuleb viia kiiresti turule ja sellega aidata nii palju meie majandust,

siis] kuidas me suudame seda täita täiendavate püsikulude kokkuhoiuga. Sellega tegelen ka mina ja kindlasti esitan ka omad ettepanekud, nii nagu me oleme kokku leppinud, valitsuspartneritega arutamiseks. Kui valitsuspartnerid arvavad teisiti, et me peame ikkagi sisustama seda ainult maksutõusudega, siis loomulikult peame me seda arutelu pidama. Mina väljendasin eile enda seisukohta ja see osaliselt tugines ka sellele, et kõik koalitsioonipartnerid on tegelikult avalikult sama öelnud. Ilmselt praeguste ühiskonna ootuste korral ja arvestades seda, kuidas on reageeritud juba tehtud maksumuudatustele, võib-olla ei ole sellises mahus seda võimalik teha. Aga kui küsimus on RES-i kohta, siis praegu tuleb eeskätt rakendada 2024. aasta eelarvet, oodata ära kevadine majandusprognoos ja siis sügisel koos eelarvega ka riigi eelarvestrateegiat jälle arutada ja see kokku leppida. Mingit lisaväärtust meile see ei anna, kui me hakkame jaanuari alguses arutama, kui palju me peaksime kulusid suurendama või mida kõike tegema 2025. aastal, kui me teame, et tegelikult majandusolukord on kehvem, kui me arvasime, ja meil püsikuludeks täiendavalt raha kulutada ei ole. Aitäh!

Teie optimism on õnneks mittenakkav. Kuidas ikkagi need vaktsiinid peaksid kogu aeg meil naha vahel olema, minge vaktsineerima küll gripi vastu, küll COVID-i vastu.

kes üldse ei ole mingis riskigrupis COVID-i puhul. Toon näite: gripivaktsiinid on silmapaistvalt ebaefektiivsed, sest väga raske on ennustada, milline tüvi järgmine aasta meid ründab.

teevad pahandusi päris palju? Ma toon ainult mõned näited. USA-s GlaxoSmithKline maksis valeturunduse ja valeväidete, sealhulgas ravimite ohutusnõuetele mittevastavuse eest, 3 miljardit dollarit trahvideks. 2009. aastal 2,3 miljardit võltsturunduse eest – USA suurim tervise [valdkonna] trahv. Ja nii edasi ja nii edasi, siin on pikk nimekiri ees. Nii et kas te ei näe seda kriitilist poolt, et kõik, mida meile pakutakse, ei ole kuld? Aitäh! No kahju, et optimism nakkav ei ole. Aga tõesti, seetõttu ongi ravimivaldkond väga tugevasti reguleeritud. Seal on ärihuvid, seal on väga spetsiifilised teadmised ja tavalisel inimesel on väga keeruline ravimi tõhusust hinnata. Seega Euroopa turule pääsemiseks, ravimite soodusnimekirja saamiseks, et neid rahastada, ja ka riigi vaktsineerimiskavade koostamiseks, kui vaktsineerimist rahastatakse maksumaksja rahaga – need kõik on väga reguleeritud protsessid. Ja seetõttu me saame olla kindlad, et need soovitused, mis tulevad

me räägime praegu väga palju hooajalistest nakkustest, gripist ja COVID-ist. Aga mis minule muret teeb, on see teie küsimustes peegelduv üldine vaktsineerimisvastane hoiak. ka vaatamata sellele, et me aastaid olime oma väikelaste vaktsineerimisega väga tublid, suutsime saavutada 95%-lise hõlmatuse ja meil ei levinud leetreid ega teisi nakkusi. Viimastel aastatel ka väikelaste vaktsineerimine järjest langeb. Need on väga ohtlikud ja oluliselt kiiremini levivad, paremini levivad nakkused kui gripp ja COVID. Lapsed tuleb vaktsineerida, need soovitused on tõenduspõhised, see aitab elusid hoida ja säästa.Nüüd, lisaks lapseea vaktsiinidele on meil vaktsiin puukentsefaliidi vastu, meil on HPV-vaktsiin, mida me pakume teismelistele. See on esimene vaktsiin, millega õnnestub tegelikult vähki ennetada. Teadus võimaldab imelisi asju ja osa teaduse saavutustest on kiiresti COVID-i-vaktsiini turule toomine. Ja tõesti, soovitus, et riskirühm, eakad ja teatud krooniliste haigustega inimesed võiksid lasta ennast vaktsineerida,

See on see, mida järjepidevalt jälgitakse. Kõigepealt, me ei tohi tervisele kahju teha, ja edasi sõltub ravimi või vaktsiini tõhususest, kui palju me oleme valmis selle eest maksma ja kui laialt soovitame seda kasutada. Nii et ohutus ennekõike. Ja järelevalve on tugev, peab olema tugev. Igas valdkonnas on neid, kes soovivad kasumit teenida, aga laias plaanis vaktsineerimissoovitusi saab usaldada. Aitäh! Aitäh! Head kolleegid! Rohkemateks küsimusteks meil paraku aega ei ole. Ma tänan kõiki infotunnis osalenud ministreid ja kõiki Riigikogu liikmeid, kes aktiivselt osa võtsid. See oli käesoleva aasta viimane infotund. Me jätkame täpselt kell kaks, kui algab Riigikogu istung. Ilusat päeva jätku!